ja ću malo govoriti o obnovljivoj energiji, ako predsedavajući dozvoli.Dakle, ima jedna stara pesma, kaže

dakle ne koristimo dovoljno hidropotencijale, ne koristimo dovoljno vetar, ne koristimo dovoljno sunčevu energiju i što je najvažnije, za mene kao poljoprivrednika, ne koristimo dovoljno obnovljivu energiju, posebno je posebno je upečatljivo to što ne koristimo dovoljno obnovljivu energiju od žetvenih ostataka biomase.Dakle, oni koji se žale na zagađenje vazduha, nikako da shvate da veliki deo zagađenja dolazi od spaljivanja žetvenih ostataka. Samo u Vojvodini imate milion i po hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta na kome se proizvede, spali ili uništi preko tri miliona tona žetvenih ostataka odnosno biomase.Kada bi sakupili tu biomasu, prvo to bi bilo povoljno za kvalitet vazduha, nespaljivanjem žetvenih ostataka svakako da bi vazduh bio čistiji. Ono prvo zagađenje u Beogradu i oko Beograda bi bio proizvod upravo spaljivanja žetvenih ostataka, to je jedno.Drugo, spaljivanje žetvenih ostataka na njivi narušava se kvalitet zemljišta, uništavaju se mikroorganizmi koji treba da zanove, obnove i da budu povoljni za humus, a samim tim da se očuva ono što su generacije pre nas čuvale, proizvodnjom u stočarstvu i đubrenjem njiva, koristili su žetvene ostatke da obnove kvalitet zemljišta ne da ga zanove i da ga unište.Dakle, dame i gospodo, ja mislim da tri miliona tona, a ovde svakako ima neko ko se bavi time, da tri miliona tona žetvenih ostataka, je ravno energetski ravno milion tona nafte.Dakle, nafte.Dakle, ukoliko spalite ili uništite tri miliona tona žetvenih ostataka, to je jednako energetski jednako, milion tona nafte. To bi moglo da zameni, znači od uvoza dva miliona tona nafte, mi bi mogli da smanjimo izvoz za 50%, a samim tim godišnje da uštedimo 400 miliona evra. Zato verujem da valja i podržavam Vladu Republike Srbije, koja je prepoznala da kroz proizvodnju električne energije od biomase treba dizati proizvodnjom obnovljive energije i to subvencionisati ono povoljnijom tarifom.To je svakako dobro zbog kvaliteta vazduha, dobro je zbog kvaliteta zemljišta a i korisno je na takav način ubuduće možemo da uradimo ono što oni žuti nesrećnici nisu hteli da urade, da smanjimo uvoz energenata i da tako prihodimo 400 miliona evra koji će otići u poljoprivredu, zato što će se žetveni skupljati, od toga praviti energija i ono što seljak ne zaradi u stočarstvu, zaradiće kroz energetsku farmu, kroz proizvodnju električne i toplotne energije, koja se opet može koristiti višak te toplotne energije za zagrevanje plastenika, staklenika.Može se kroz tu toplotnu energiju proizvoditi od kukuruza etanol i na takav način povećavati prihod iz poljoprivrede, da ne izvozimo milione tona žitarica, a da uvozimo meso, često sumnjivog kvaliteta.Zato podržavamo napore Vlade Republike Srbije i hoću da kažem da je Srbija konačno postala normalna zemlja, jer raspravljamo o obnovljivoj energiji, raspravljamo o kvalitetu zemljišta, o kvalitetu vazduha.To je bilo gotovo nepojmljivo za vreme ovih žutih žohara koji bojkotuju Narodnu skupštinu ali ne i platu, jer njima je najvažnije bilo da izgrade auto-puteve prema svojim džepovima i da enormnu količinu narodnih para strpaju na svoje račune. Dok su oni sticali sve, narod je gubio sve.Na nama je da izgrađujemo ovu državu i da izgradimo poverenje građana i da budemo normalna država, što ova Vlada i vladajuća većina želi. Hvala.

izgradnja puteva je jedan od osnovnih pokazatelja civiliziranosti jednog društva, a općenito, izgradnja i građevinska industrija zapravo pokazuju stepen razvoja ili dinamiku razvoja u određenom društvu.Mi se radujemo svakoj vesti o najavi i početku radova o izgradnji puteva. Ono što se čini proteklih godina na području većeg dela zemlje je radosna vest i obećava da nam može budućnost biti bolja od prošlosti.Istina, kada analiziramo područja, određena područja ove zemlje, videćemo da je i pitanje razvijenosti, privredne razvijenosti određenog dela zemlje uglavnom vezano za putnu mrežu, pa tamo gde je određeni prostor bio putno zapostavljen godinama ili decenijama, tu je jako teško pokrenuti privrednu inicijativu ili dinamizirati taj prostor, čak naprotiv, ukoliko su postojale određene inicijative, kao što je slučaj sa područjem Sandžaka, odnosno Novog Pazara, gde je određenih godina, stanovništvo tog prostora pokazalo izuzetnu sposobnost i vitalnost za pokretanje privrede, pogotovo malih, srednjih, posebno porodičnih preduzeća, bio poduhvat sa proizvodnjom konfekcijske robe, nameštaja i još nekih drugih delatnosti koje su proteklih godina zablistale u Novom Pazaru, ali nažalost, uprkos tolike pokrenute energije i koja se ogledala u sposobnosti samih građana, nažalost, to sada imamo u stagnaciji i nažalost, možemo konstatovati da određene okolnosti koje su kumovale o dakle sprečavanju daljeg razvoja privrede na tom prostoru, zapravo su dale negativne rezultate.Tu je pre svega, putna infrastruktura. Ja uz svo ovo pozitivno očekivanje, uz sve radosti koje dobijamo sa druge strane, ali ne možemo ostati nemi na to da, vezano za sandžački prostor, svi putni projekti su i dalje u fazi, očekujemo, biće.Dakle, jedan rok, drugi rok, treći rok, zaista ne možemo više tako, mora se konkretno krenuti. Dakle, najavljen je auto-put preko Peštera, to je najstariji projekat u ovoj zemlji od onih koji nisu započeti,

da Moravski koridor koji je prvi put pomenut, godinama iza početka realizacije, Koridora 11 zapravo već pretiče ovaj prethodni projekat, što nam apsolutno ne smeta, ali vas molim da konačno sa svim kapacitetima, prostor Sandžaka počnemo tretirati kao integrativni deo o Sandžaku uglavnom govorimo kada čujemo neke negativne glasove, neke političke ideje koje nisu od interesa za ovu zemlju i obično se na ovaj prostor gleda kroz potrebu administrativne i pravne integracije. Nema administrativne, političke i pravne integracije jednog dela ove zemlje, bez pune ekonomske razvojne privrede i uopšte, psihološke integracije.Mislim da ova dva ova dva diskursa su u raskoraku, pogotovo u operativnom delu. Isto tako, raduje nas intenziviranje građevinske aktivnosti na području Sandžaka, posebno području Tutina i Novog Pazara, ali moramo upozoriti na to da imamo nicanje određenih stambeno-poslovnih objekata, mimo, da ne kažem, zakonskih procedura, ali zasigurno elementarnih i humanih principa.Dakle, usred Novog Pazara, u centru Tutina, niču ogromne zgrade, bez metra bez metra parkirališta, bez metra zelene površine. To su uglavnom stanovi koje će koristiti porodice sa većim brojem dece. Ne možemo to prosto nemo posmatrati i ignorisati.Zato vas molim da pored onih elementarnih i fiktivno zakonskih aspekata se povede računa o strategiji gradnje, kroz Zakon o urbanizmu, jer postoje stvari koje se kasnije ne mogu ispravljati. Hvala. Hvala, poštovani potpredsedniče Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, nisam planirao da se javljam po amandmanu, niti mnogo da komentarišem predloge zakona koji su predloženi od strane Vlade Republike Srbije, a vezani su za ono što će učiniti da možemo što brže, što efikasnije, efektivnije da gradimo auto-puteve i da gradimo našu infrastrukturu, više sam se javio iz etičkih razloga, poštujući moralni kodeks i i mogućnost, kao potpresedavajući parlamenta da utičem na to da rasprava bude bolja, da bude pristojnija i da diskutujemo i fokusiramo na to što je budućnost naše zemlje i da ta diskusija u našem parlamentu bude pristojnija, bolja i u skladu sa onim što bi trebalo da definiše ugled ove institucije.Ono što mogu da iskažem je potpuna podrška ministarki Mihajlović na svemu onome što je uradila od 2014. godine, selfijem.)Potvrđena selfijem, jeste, Ja jesam ponosan na to, naravno i vidite nije me sramota to da kažem, isključivo iz razloga što je napravljeno preko 200 kilometara auto-puteva, zato što u Srbiji danas slavimo život, zato što u Srbiji gradimo pruge, gradimo infrastrukturu, za našu decu, za naše stare, stare, za sve građane Republike Srbije, gradimo i modernizujemo našu zemlju i naravno da sam zahvalan i da ću podržati svakoga, naravno i potpredsednicu Zoranu Mihajlović, kada radi takve stvari za Srbiju.Ono što je jako važno to je da će taj proces i sve to što će se dešavati u narednom periodu biti mnogo lakše, biti mnogo efikasnije i ne mogu da ne izrazim tim stremljenjima potpredsednice i njenog tima, da imamo više auto-puteva, da imamo više mostova, da imamo bolju komunikaciju i da podržim i izgradnju puta ka Sarajevu, izgradnju puta preko, kao što je kolega Zukorlić govorio, preko Peštera do do granice sa Crnom Gorom, ali naravno i povezivanje naše zemlje sa Tiranom i sve to u tom smeru da ostvarimo i implementiramo ideju našeg predsednika Aleksandra Vučića, o „malom Šengenu“, kako bi to sve išlo u korist naše zemlje, kako bi više robe kako bi više usluga mogli da ponudimo celom regionu.Naravno da su „conditio sine qua non“ ekonomskog razvoja, ekonomskog rasta, svemu onome čemu mi svi ovde nadam se stremimo, bolji putevi, bolje konektovanje naše zemlje i naših kompanija sa preduzećima i zemljama, pogotovo u okruženju, dakle, u našem susedstvu.Smatram da u tom domenu nema nikakve dileme, da treba i dalje podržati rad ministarke Mihajlović i da još zdušnije treba braniti stavove i pozicije koje čine to da u Srbiji ima što više stranih direktnih investicija, boljeg povezivanja, definisanja i prepoznavanja naše zemlje, kao ekonomskog i političkog lidera u regionu.Šta mislite, kolege narodni poslanici, zašto zašto smo mi ekonomski i politički lideri ovog regiona? Tako što smo se sami nazvali tako ili zato što imamo lepu reklamu? Pa, nije tačno. Imam upravo zbog tih auto-puteva. Imamo upravo zbog toga što neke moje kolege i dajem im svo pravo da to kritikuju zato što u Srbiji grade i kineske kompanije, kompanije iz Azerbejdžana, kompanije iz Grčke, kompanije iz Španije, kompanije iz Amerike. Da, „Behtel“ će graditi Moravski koridor u dužini od 113 i to je dobro za Srbiju zato što je to signal svim investitorima u celom svetu da su dobrodošli ovde, da u Srbiji postoji povoljan ambijent za investiranje i to je ono što je politika predsednika Aleksandra Vučića.Kritikujući i razapinjući ovu ženu na krst, ovde, jeste kritika i samog predsednika i celokupnog koncepta većine naše u parlamentu, naše politike koja je usmerena i koja je silno fokusirana na nova radna mesta, na ostanak mladih ljudi ovde u Srbiji, na ekonomski razvoj, na konačno ono što se zove renesansa u Republici Srbiji, politička, ekonomska, kulturna i na bolje geo-političko pozicioniranje naše zemlje.Koliko svi građani Republike Srbije mogu da vide, Srbija je danas poštovana zemlja, ali je poštovana i zbog toga što smo u stanju da izgradimo 100 kilometara auto-puta godišnje, što smo u stanju da gradimo prugu Beograd–Budimpešta, kojom će prolaziti vozovi sa brzinom većom od 100, možda 150 kilometara na čas, što modernizujemo našu zemlju i spremni smo da zarad nacionalnih interesa naše zemlje i naših građana sarađujemo sa svima,

mislim da treba da vratimo, uvaženi potpresedavajući, ovu diskusiju u onaj tok koji će definisati međusobnu, našu konkurenciju ovde, kada su u pitanju ideje, kada su u pitanju programi.Želeo bih da čujem od kolega, možda oni imaju neku ideju da dovedu nekog investitora, iz Evroazijske unije, koji će da dođe ovde da investira, da izgradi neki put, na napravi neku fabriku, da otvori neko radno mesto. Nemamo ništa protiv toga, neka izvole, neka pomognu ovoj državi.Veoma su turbulentna ova vremena, veoma je izazovna i veoma teška geo-politička situacija Srbije. Nama trebaju saveznici, ali nam treba i unutrašnji konsenzus o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima, vezanih za napredak naše zemlje.Zato usmerite ovu raspravu ka onome što jeste život i budućnost građana Republike Srbije, kao što je moj kolega Martinović to dobro jutros rekao, da se manemo i da se okanemo otvaranja međusobno ormana, kuća, ko šta nosi, kako nosi, ko je sa kim oženjen. To malo zadire i u ono, što se kaže, osnovno definisanje jedne civilizovane rasprave u visokom domu Narodne skupštine. Mislim da Srbija ne zaslužuje ovo.Nekako, kad se vratimo u istoriju, tridesetim godinama prošlog veka imali smo bolje i kvalitetnije rasprave nego što to imao sada. Tako da, u svakom slučaju, treba podržati rezultate.Ono suštinski važno u ovom poslu kada se vodi, očigledno, Ministarstvo građevine, infrastrukture i saobraćaja vaš rezultat je koliko je kilometara auto-puta izgrađeno, da li i koliko putnika je prošlo kroz aerodrom „Nikola Tesla“. 2012. ili 2013. godine, možda će me gospodin Ilić ispraviti, imali smo dva i po miliona putnika, a sada imamo preko pet miliona putnika i sad će neko da dođe i da kaže – znate, to ništa ne valja. Zorana Mihajlović nema lepu frizuru. Znate šta? Hajde da se vratimo jednoj ozbiljnoj raspravi, hajde da se vratimo raspravi o stvarima koje su važne za našu zemlju. Veoma su teška vremena na globalnom nivou da bi mi vodili ovakvu raspravu u parlamentu Republike Srbije.Hvala, gospodine potpredsedniče.

gradu u kojem sam rođena, u Kragujevcu, u centru grada, tačnije u ulici u kojoj sam odrasla do nekog svog doba u detinjstvu, a kasnije i preseljenjem u drugi deo grada, je toliko toga od istorijskog i kulturnog značaja uništeno pod patronatom urbanističke mafije i ne reagovanja Zorane Mihajlović Republičke građevinske inspekcije na tu činjenicu. Građani Srbije znaju da se potpuno urušila kuća Đure Jakšića, baš prekoputa kuće u kojoj sam ja rođena, da su počele da niču višespratnice tamo na mestima gde porodica Nikolić ima direktni interes da obezbeđuje to investitorima, da se peru pare preko fondacije „Dragice Nikolić“ i naravno, pokazaće vreme i kad se klupko obmotavalo i koja je direktna uloga i Zorane Mihajlović i u takvim poslovima.Na kraju, sve je lepo, evo to su novi detalji, i ta frizerka i to kako je ona došla preko Tomislava Nikolića u Srpsku naprednu stranku, gospođa Radeta je to objasnila. Valjda uz zahvalnost sve je dozvoljeno u gradu koji je koji je imao jednu ipak, kakvu takvu urbanističku sređenu sliku do dolaska tog nesrećnog, Radomira Nikolića na gospodine Arsiću, pred nama je još mnogo zakona koje je predložilo ovo Ministarstvo. Ja nemam od predstavnika Vlade, osim gospođi Damnjanović, ovde kome, a da je zaista kompetentan, da se obratim u ovom trenutku da bih tražila prihvatanje bilo kog amandmana.U skladu sa članom 150. Poslovnika, ja vas molim, gospodine Arsiću, da odmah obavestite, i člana 151, gospođu Anu Brnabić, predsednika Vlade, koja nam je uputila ove zakonske predloge, da poslanička grupa SRS traži da se obezbedi drugi predstavnik Vlade za nastavljanje rasprave po ovim zakonima.

upotrebu, zemljištu ispod objekata i zemljištu oko objekata, da bi to sve moglo da čini jednu celinu.Gospođo Mihajlović, vi znate da sam ja jedan od možda retkih radikala koji se u nečemu i slaže sa vama, a to je vaspitanje da potiče iz kuće.

bitno.Rekoste malopre vi da su neki članovi SRS odgovarali pred sudovima i nisam mogao da uočim između vas i gospođe Aleksandre Jerkov, kako se zove, Nenada Čanka i mnogih drugih, koji ste pričali o Haškom tribunalu. Svaki onaj ko je pozvan da da izjavu i kao svedok odbrane je bio ponosan, da ne pričam od našem predsedniku stranke, koji je bio spreman da ode na službeni put u trajanju od 12 godina. Vi to nikada ne bi mogli, ne bi smeli, niste takav karakter ličnosti, ali sad to nije ni važno.Ovaj član 70, već sam rekao o čemu on govori i dodaje se jedan novi stav koji govori o kondominijumu, a to je umesto kompleksa stambenih zgrada i pretpostavljamo da ste to želeli da rešite, zbog toga što veliki broj građana u Srbiji sada, upravo zbog ovoga što sam ja pitao kako se i gde uči lopovluku, ne znači svi, svakako, jer ima vrednih, marljivih, stručnih ljudi, priznatih u svojim sredinama i u ustanovama gde rade i mogu da zarade više nego neki drugi, neki su bili i u inostranstvu i kupili su te stanove sa posebnim uslovima, gde se unapred kupac izjasni šta to želi, a onda ostaju te zajedničke prostorije koje su onako na visokom nivou i ovaj i ovaj sistem stambenih objekata nije samo mesto za stanovanje, nego i mesto za uživanje, jer omogućava mnogo bolji i ugodniji taj stambeni standard nego što je to kod drugih.Ali, verovatno kada kupe te stanove, ostaje problem potrebe uređenja i daljeg plaćanja održavanja tih troškova, pa ste vi onda u ovom stavu predvideli kako i na koji način se to može uraditi.E, sad, ja sam juče, odnosno pre dva dana vama rekao da postoje pripadnici snaga bezbednosti koji su 2012. godine dobili stanove na privremeno korišćenje, gde plaćaju zakup, a ne mogu da ih otkupe. I zamislite tog, ne mogu reći jadnika, to je čovek koji je više puta išao i na Kosovo i Metohiju, branio branio našu otadžbinu i danas kao penzionisani pripadnik policijskih snaga spreman je da se stavi u službu otadžbine i kada on zna za svoj nerešeni stambeni problem i čita ovo ovde, vidi šta se tu radi, gde je. Da li vi planirate u narednom periodu da gradite još ovakvih objekata? Kako će se to sve okončati?Gospodine Martinoviću, ja sam saglasan sa vama kada ste rekli da nam ne trebaju neki drugi, dovoljno je i ovo, ali znate, uvek ti neki drugi koje ste vi imenovali, mogu i da pomenem ta imena, i Kolinda i Milanović i Milo Đukanović, oni poseju svoje seme ovde u Srbiji, pa onda oni i ne treba nešto da urade. Uradiće to za njih i Zorana Mihajlović i još neki broj

i da pokušamo svi zajedno da ne bacimo senku na jedan događaj koji je danas veoma važan za srpski narod, važan za odnose Republike Srbije i Republike Srpske, važan i za odnose Republike Srbije i BiH, a to je poseta predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića dvema opštinama koje se nalaze u Federaciji BiH, a to su Drvar i Mrkonjić Grad.Tim posetama Aleksandar Vučić šalje jasnu poruku, pre svega, srpskom narodu koji je ostao da živi u Federaciji BiH da u Srbiji da u Srbiji ima državu koja će mu u svakom trenutku pomoći i u političkom i u ekonomskom smislu

da želimo mir, da želimo stabilnost, da želimo ekonomski razvoj i ekonomski prosperitet, da je vreme ratova iza nas i da se sad svi zajedno i mi Srbi i mi Srbi zajedno sa Bošnjacima okrenemo nekoj novoj budućnosti, ekonomskom razvoju, saobraćajnom povezivanju, razvoju nauke, kulture, duhovnosti i svega onoga što jedan narod unutar njega samoga, a onda i jedan narod sa drugim može da spaja.U tom smislu, evo, molim i vas gospodine Arsiću da povučete opomene koje ste dali i da, ako je ikako moguće, ovu raspravu nastavimo u jednom civilizovanom duhu, jer mislim da onaj ko je danas gledao sednicu Narodne skupštine, a nije prijatelj Srbije i srpskog naroda, mogao je samo da se smeje i da trlja ruke i da se podsmeva i nama i vama.Ja sam ubeđen da svi mi koji sedimo u ovoj sali, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadamo, želimo dobro Republici Srbiji, njenim građanima, da želimo dobro Republici Srpskoj, da želimo dobro i BiH i ljudima koji žive i u Republici Srpskoj, i u Federaciji BiH.Danas BiH.Danas je jedan dan koji nije baš uobičajen. Predsednici Republike Srbije su pre Aleksandra Vučića, neki su odlazili da se izvinjavaju za zločine koje Srbi nisu učinili. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je uveo jednu novu praksu, a to je da izvinjavanja protokolarne prirode ne znače ništa, nego da tačku na prošlost možemo da stavimo samo tako što ćemo se okrenuti budućnosti, ekonomskom razvoju, povezivanju, miru, saradnji i stabilnosti.Evo, ja vas molim u ime toga da ovu raspravu nastavimo dalje u civilizovanom duhu, onako kako to priliči Narodnoj skupštini i da zaista ne padne senka, a već je pala, ali da ne pada dalje, na ono što su danas uradili predsednik Republike Srbije, zajedno sa određenom grupom ministara iz Vlade Republike Srbije, otišavši u posetu Drvaru i Mrkonjić Gradu. Zahvaljujem, kolega Martinoviću, na podršci koju dajete predsedavajućima da sačuvamo dostojanstvo Narodne skupštine.Svakako, skupštine.Svakako, u toku dana će Administrativni odbor, sa moje strane, da bude obavešten o ovim opomenama koje su izrečene u prethodnom delu sednice i ja ću te opomene da povučem pisanim

kao i svakom Srbinu gde god živeo na kugli zemaljskoj.Pomalo je neprimereno, najblaže da kažem, da se nama skreće pažnja da mi nešto treba da se uvedemo u red itd, a neće da se kaže ono šta se desilo u Narodnoj skupštini, a desilo se nešto što nikada, ali apsolutno nikada nije.Mi smo juče ovde raspravljali sa ministrom Sinišom Malim, imali smo dosta primedbi na predloge zakona, imali smo replike i nije bilo nijedne teške reči, nije bilo nijedne uvredljive reči.Vi ne možete da ono što je izazvala Zorana Mihajlović stavite na dušu SRS. To jednostavno To jednostavno nećemo dozvoliti i bilo bi najbolje zaista da, u skladu sa članom 151, ako hoćete normalan nastavak rada ove sednice, mada mi ne mislimo da smo išta nenormalno uradili ni pre ovoga, lepo zatraži predsedavajući od predsednika Vlade da ovde dođe drugi predstavnik Vlade koji koliko toliko uvažava Narodnu skupštinu.Poniženja koja je Narodna skupština, ne bilo ko od nas pojedinačno, ko od nas pojedinačno, danas doživela od Zorane Mihajlović, ovaj parlamentarizam, parlamentarni život u Srbiji obnovljeni i ne poznaje. Jednostavno, mi nećemo da uzimamo deo odgovornosti za ono za šta je odgovorna Zorana Mihajlović.Ona je meni rekla da jedva čeka da idem u Hag. Ja mislim da to nije politika države Srbije i da to nije politika Aleksandra Vučića, koliko ja znam, ali Zoranina jeste i vi onda kažete – mi nešto protiv Zorane. Mi samo skrećemo pažnju na način funkcionisanja tog ministra koji se očigledno ne uklapa ni u ono što radi Vlada Republike Srbije, Srpske pogotovo.Ona kaže meni kaže meni da je moje ponašanje stvar mog vaspitanja itd. Svačije ponašanje je stvar vaspitanja. Ja sam vaspitana da budem časna, poštena, patriota, da se zalažem za interese svoje države i svog naroda na svakom mestu i nisam vaspitana ni da lažem, ni da kradem, ni da otimam, ni da izdajem državu. Žao mi je što postoji ta razlika između nas dve.Sada ovde, zamislite, pa vi ste narodni poslanici koji danima, mesecima pričate o bogatstvu Šolaka, Đilasa i mi to podržavamo, ponovimo često te cifre o kojima vi govorite, to ništa nije sporno. Dakle, o njihovom bogatstvu sme da se govori, a kada pitamo – odakle Zorani Mihajlović bogatstvo, onda vi kažete nemojte zavirivati u ormare, nemojte zavirivati u kuće itd, a

ceo dan govorimo o vladinim predlozima i naravno nemoguće je i vama je jasno, pa narodni poslanici ste, da je nemoguće govoriti o predlozima Vlade Republike Srbije, a ne govoriti o o ličnosti ministra koji predstavlja određeni resor. Za neke ministre smo ovde govorili – ministre, vi imate dobar odnos sa narodnim poslanicima i volimo kada vi dođete, volimo sa vama da repliciramo. Vi dobro znate da mi sa nekim ministrima repliciramo po 30-40 minuta, ali to su ljudi koji uvažavaju Narodnu skupštinu. Zorana to nije.Gospodine Martinoviću, iskoristite vaš autoritet i tražite od Ane Brnabić, Poslovnik vam to dozvoljava, da pošalje drugog predstavnika Vlade ovde, koga god hoće. Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.Da li neko želi reč?Na član 23. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.Da li neko želi reč?Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.Da li neko želi reč?Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.Da li neko želi reč?Izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče.Doživeli smo još jedan skandal u Narodnoj skupštini koji nije zabeležen.

Molim vas, ovo nije zabeleženo u istoriji srpskog parlamentarizma.Gospodine potpredsedniče, odredbe člana 105, 106, 107, 108, 109. i 110. se primenjuju u skladu sa članom 116. Poslovnika Narodne skupštine koji kaže odredbe ovog Poslovnika o radu na sednici Narodne skupštine primenjuju se na druge učesnike na sednici Narodne skupštine.Ne mogu da zaboravim onaj događaj kada je Ljotićevac napao, Boško Obradović, predsednika poslaničke grupe SNS. Fizički ga napao ovde, čovek koji je pokušao da održi red i da se na neki način nastavi sednica.Dame i gospodo narodni poslanici, ono što je bitno, potvrđeno je da u resoru za građevinarstvo ima korupcije. Nesporno je, treba učiniti, da je direktor za infrastrukturu Železnica Srbije uhapšen. Ukoliko je on uhapšen nezakonito, trebao bi da odgovara onaj koji ga je uhapsio. Gde je taj čovek radio? Dakle, radio je u resoru gde je ministar gospođa Zorana Mihajlović.Ono

a ovi preletači iz G17 i ostali dokazuju ko su, šta su, odakle su i da li im treba dati poverenje koje im je

a nisam bio na strani NATO pakta.Sa druge strane, ni jedan sud iz ove države nas ne traži, možda vaš sud traži nas, ali recite vi danas predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na koji sud ste mislili, na koga ste mislili da ga traži, da li na nas ili još na nekoga, pa to pitajte upravo predsednika Republike.

na snazi i koji obrazlaže teme da je u zakonu nedostajao pojam „profesionalni naziv“.Bilo ga je potrebno uvesti zbog ujednačavanja za Zakonom o regulisanim profesijama, kojim je u potpunosti preuzeta direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija, koja predstavlja krovni zakon u ovom području i svi sektorski zakoni moraju biti usklađeni sa tim krovnim zakonom.Naziv licenciranih arhitekata, odnosno licenciranih inženjer uvodi se radi usklađivanja sa direktivom. Opis davanju stručnih kvalifikacija, jer ovaj profesionalni naziv daje licu ovlašćenje za bavljenje regulisane profesije jer znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljio sve propisane potrebne, formalne i stručne uslove.Srpska uslove.Srpska radikalna stranka predlaže amandmanom brisanje člana 26. Predloga zakona, o kome Narodna skupština danas vodi raspravu, između ostalog i zbog toga što se u ovom slučaju snižavaju kriterijumi u delu koji se odnosi na to što se smatra stručnim iskustvom.Predloženo iskustvom.Predloženo je da se stručnim iskustvom smatra iskustvo stečeno na izradi, odnosno saradnji, na izradi projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti za koje se polaže stručni ispit.Zakon ispit.Zakon koji je trenutno na snazi, stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta.Prihvatanje ovog našeg amandman bilo bi od velike koristi, jer stručni ljudi koji će se baviti ovim odgovornim poslovima ne bi bila dovedena u pitanje, kako se to želi ovim predlogom zakona. Hvala. (Ne.)Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Da li neko želi reč?Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, što se tiče ovog člana 27. traži se takođe njegovo brisanje, kao i ostalih članova ovog zakona iz istog onog razloga koji smo ovde puno puta čuli i sad ne bih da ponavljam to.Nastaviću tamo gde sam stao o svom prethodnom amandmanu, a radi se o urbanističkom haosu, pre svega u centrima gradova, odnosno u centralnim gradskim jezgrima. Takvu situaciju imamo i u Beogradu i naravno u svim većim gradovima Srbije.Evo, recimo, kakva je to politika, da navedemo primer, mada nisam Beograđanin, da navedemo primer Novog Beograda. Novi Beograd je grad koji je koji je napravljen, odnosno izgrađen po svim pravilima, u duhu svih pravila urbanističkog planiranja i svega ostalog i zaista jedan prelep grad koji može da bude ponos čitave Srbije. Ali, onaj ko je nekada počeo, planirao određene delove Novog Beograda, znamo svi, pogotovo mi koji imamo malo više godina, da je ovde na ovom poslovnom centru „Ušće“, kako se danas zove, postojala samo jedna zgrada, a to je bila zgrada tzv. CK – Centralnog komiteta, u međuvremenu naravno, to nije samo vaša zasluga, u međuvremenu su podignuti prvo poslovni centar „Ušće“, koji je u osnovi mnogo veći nego ta prvo postojeća zgrada CK, sad vidimo svi da je podignuta još jedna zgrada.Naravno, ja nisam stručnjak za arhitekturu, ali samo sam hteo kroz ovaj ilustrativni primer da pokažem u kom smeru ide planiranje izgradnje u našoj zemlji.Možda će, nekom uskoro pasti na pamet ovde u Beogradu da i preko puta poslovnog centa „Ušće“, na onoj drugoj strani, na onoj zelenoj površini, gde se održavaju koncerti i BIR fest i ostalo da pravi još nešto.Znači, sa takvom politikom mora da se stane, jer prava je navala i pravi, ja bih to nazvao, urbicid na centralna gradska jezgra, gde je samo cilj što više kvadrata, što više novca, a da li postoje prateći sadržaji, da li postoji mogućnost da tu ljudi priđu svojim stanovima, da parkiraju svoje automobile i sve ostalo, o tome niko ne vodi računa. **Vladimir Marinković** Hvala gospodine Saviću.Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.Izvolite. **Filip Stojanović** Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 29. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.Slično kao i kod mog prethodnom amandmana gde sam izrazio bojazan da će nesposobna državna uprava ovakvom politikom dovesti građane u ćorsokak ovde izražavam jednu drugu vrstu bojazni. Svaka nova izmena zakona je po pravilu gora od prethodne verzije. Nijedno dosadašnje zakonsko rešenje nije sagledalo kompletnu situaciju na teritoriji čitave naše zemlje. Ovde ima mnogo otvorenih pitanja koje negativno utiču na jednu oblast koja se bukvalno tiče svakog građanina Srbije.Kao lice koje rođeno i najveći deo života proveo na KiM pitam ministra kakva je dole situacija u ovoj oblasti, koliko je novca izdvojilo njeno ministarstvo za izgradnju stambenih objekata na području KiM? Ovde Ovde pre svega mislim na one sredine koje većinski nastanjuje srpsko stanovništvo. Da je samo 10% novca koje je nepotrebno poklonjeno američkoj firmi „Behtel“ uloženo u srpske sredine na KiM danas bi dole imali barem još nekoliko hiljada naših sunarodnika. Ali, ko u ovom ministarstvu još razmišlja o Srbima koji su ostali da žive na teritoriji KiM?Postojeći KiM?Postojeći zakon nije moguće popraviti bilo kakvim izmenama i dopunama. Osim toga, predložene izmene su u interesu malog broja ljudi i predviđaju izdavanje građevinskih dozvola za mini hidroelektrane bez planske dokumentacije. Ove izmene će biti izvor zloupotrebe i izazvaće nezadovoljstvo velikog broja ljudi u Srbiji. Zahvaljujem. **Vladimir Marinković** Hvala gospodine Stojanoviću.Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.Na

sa direktivom o uslugama i ne znam više sa kakvim ne sve direktivama i komesarima nećemo imati ovde posla.Navešću ovde najznačajnije izmene ovim predlogom za praćenje stanja u prostoru. Formiran je registar investicionih lokacija. Zatim, predloženo je preciziranje odredbi u vezi pripreme urbanističkog projekta, kao i preciziranje odredbu u pogledu mogućnosti izrade urbanističkog projekta, kao i to da su precizirane odredbe u pogledu kompatibilnosti planskih namera.Uveden namera.Uveden je i termin kondominijum kao oblik organizovanja u zatvorenom stambenom bloku ili kompleksu, kao i mogućnost formiranja revizione komisije.Jedna od novina je i to da je vraćena nadležnost ministarstvu da odlučuje po žalbama donetim u gradu Beogradu.Dame rekao bih par reči o neravnomernom razvoju Srbije pa bih spomenuo u tom kontekstu i izgradnju autoputa do Crne Gore koji će proći i zaobići mnoge opštine jugozapadne Srbije, koje bi se tako

i samo da se podsetimo da je robna razmena sa Crnom Gorom blizu milijardu evra. Hvala. **Vladimir

moguće popraviti nikakvim izmenama i dopunama i da su izmene isključivo u interesu malog broja građana. Moje kolege iz poslaničke grupe su već upitale ministra o pljačkanju građana na naplatnim radnjama, odnosno stanicama, što ćete se složiti, predstavlja ozbiljan problem jer je mnogima putarina naplaćena i pet puta više nego što je trebalo.Takođe bih iskoristila priliku i pitala ministra Zoranu Mihajlović kako je moguće da na naplatnoj rampi dobijete karticu za plaćanje putarine sa tuđim registarskim brojem, odnosno sa registarskim brojem vozila koje bilo ispred vas? Kako je to moguće, a često se dešava. Postavlja se pitanje kakva je to sada prevara i nova moguća pljačka građana? Svi znamo da se putarina naplaćuje prema kategoriji vozila, pa ukoliko je ispred vas, odnosno ispred vašeg vozila, bio autobus ili kamion, putarinu ćete platiti mnogo puta više nego što bi trebalo.Ovo vas pitam zato što na naplatnoj stanici u Jagodini dobila sam karticu za plaćanje putarine sa registarskim brojem vozila koje je bilo ispred mene, a bio je autobus ispred i pošto sam tu deonicu u tom periodu često prelazila, prilikom plaćanja videla sam da je putarina mnogo veća nego što je uobičajeno. Zato pitam koliko je građana Republike Srbije na ovaj način oštećeno, odnosno opljačkano i apelujem na sve građane da obrate pažnju, da na ovaj način ne bi bili prevareni.Pitala bih ministra

se.Uvaženi predstavnici Vlade, drage kolege, ja sam i ranije govorio, a sad govorim o ovim naplatnim rampama, o plaćanju putarina. Ja mogu da budem kao čovek i kao poslanik koji dolazi sa jugoistoka Srbije, odnosno iz Svrljiga, zadovoljan saradnjom sa „Putevima Srbije“ u jednom delu, zato što smo mi kao lokalna samouprava, a i grad Niš isto tako, potpisali i dogovorili se da građani koji žive na teritoriji lokalne samouprave Svrljig i teritorije grada Niša imaju mogućnost da na prelaze preko naplatnih rampi koje idu u delu preko autoputa.Inače, ja sam bio jedan od zagovornika da naplatne rampe i te putarine ne budu tu gde su sada, ali pošto je to dogovoreno u nekom prethodnom periodu unazad, ja znam da je to unazad nekoliko godina, to je već moralo da se uradi i to je urađeno da bi država Srbija obezbedila, što se kaže, više sredstava za održavanje puteva i za izgradnju puteva u svakom delu naše Republike Srbije, pa to da bude i Svrljig i Bela Palanka i Gadžin Han i te opštine koja ima dosta puteva koji su u lošijem stanju ali ih se sada polako ali sigurno rade i grade. Inače, „Putevi Srbije“ su zajedno sa lokalnim samoupravama, sa predsednicom opštine, sa gradonačelnikom Niša potpisali da će mogućnost da građani koji idu iz Svrljiga iz pravca Svrljiga da idu preko autoputa. Njima će imati besplatan prelaz, a deo troškova će pokriti lokalna samouprava iz svog budžeta. To važi isto za grad Niš.Kada neko kaže - pa to nije besplatno, jeste da budžet Republike Srbije i budžeti lokalnih samouprava se pune iz realnih sredstava, iz svega onoga što građani rade, privrednici rade, poljoprivrednici rade, ali, s druge strane budžet, budžeti lokalnih samouprava treba da služe za potrebe građana, pa da li je to izgradnja puteva, rešavanje vodosnabdevanja, da li su sportske organizacije, da li je prosveta, da li je bilo šta. I ovo je deo toga da mi svi zajedno činimo da građanima bude lakše.Prema tome, ja mislim da možda postoji nekad i greška i za svaku grešku treba da odgovara onaj što je napravio grešku. Siguran sam da država Srbija i Vlada Republike Srbije, a i svaki od nas koji smo tu tu ne želimo da radimo na štetu građana Srbije. Ja još jednom mislim da i podržavam rad Ministarstva. Dobro je da možemo da radimo, da pravimo puteve, da radimo autoputeve, da radimo železnicu, da radimo aerodrome, da obezbedimo bolje uslove za za infrastrukturu, jer normalno to će dati i veće rezultate kada dođu sutra kod nas investitori, da ima boljih puteva, bolje železnice. Svedok toga jeste deo pruge koji se radi

potpredsednice Vlade, mislim da je dobro da nastavimo i da gradimo svuda, sa akcentom da se živi bolje u svakom delu naše Srbije. Hvala kolega Miletiću.Reč ima dr Zorana Mihajlović.Izvolite. **Zorana Mihajlović** Hvala na tome što ste rekli. To je pre svega podrška radu Vlade Republike Srbije i ministarstvu koje vodim. Mislim da je Niš strateški veoma važan, odnosno mi u Vladi mislimo da je strateški veoma važan i to je bio jedan od razloga zašto smo toliko ulagali i u aerodrom Niš, ali isto tako i u prugu, ne samo obilaznu prugu, nego pre svega prugu Niš-Dimitrovgrad i naravno završetak Koridora 10 koji je toliko značajan.Oni koji se bave lažima, oni će se u lažima udaviti, ali ono što je važno za nas, za Srbiju, jeste da idemo napred i da nastavimo to da radimo. Što se putarina tiče, rešeno je pitanje putarina. One su takođe značajne zato što je to novac koji koristimo za održavanje autoputeve pre svega i zbog toga što mi danas zaista beležimo neverovatan skok broja automobila koji prolazi Koridorom 10. To je zato što je ovo ministarstvo, ova Vlada i naš predsednik napravili sve ovo čime mi danas možemo da se ponosimo.Znate šta, od 34 miliona automobila koliko ih je bilo pre nekoliko godina na Koridoru 10, blizu 60 miliona sa koliko je završena 2019. godina, govori da se u Srbiji i te kako Ko to hoće da vidi, ko neće to je stvar svakog pojedinca, ali ono što je takođe važno, šta god se pričalo i koliko god se ljudi vređali koji obavljaju određene javne funkcije, činjenica jeste da rezultati jesu jedino merilo bilo čijeg rada.Hvala.

govorili smo o tome i potpisan je ugovor, očekujem da će vrlo brzo krenuti sa izgradnjom tog dela auto-puta. Ono što sam isto rekao, a bitno je za taj deo od Malčanske petlje, jeste još jedan ulaz za Niš preko sela Prosek,

koje rade na teritoriji grada Niša i njima je ovaj put veoma bitan, da bi tu mogli lakše da funkcionišu. Čak ima potrebe da se tu napravi neki bulevar, odnosno postoji neki projekat oko kojeg treba da se radi.Još

Poštovana ministar, ja bih želeo da istaknem jedan vrlo važan i bitan momenat o kome niko nije govorio. Mislim da je Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo, da su izabrali pravi trenutak da ulažu i da grade. Danas je novac najjeftinija roba. Danas je trenutak kada treba ulagati.Mi smo svedoci da se novac povlači iz banaka, da je u bankama negativna kamata. Mnogi pričaju i pišu o tome da će možda evro doživeti sudbinu marke. Znamo i vidimo Amerikanci upumpavaju sve više dolara u opticaj, da je zlato kao majka svih valuta takođe u padu. Znači, ovo je sada trenutak da što više ulažemo, jer će se taj novac kroz ove rampe naplatne, o kojima vi pričate, kroz te automobile koji će proći kroz te rampe. Mi ćemo sačuvati na taj način svoj novac i to će se vratiti, možda ne nama, ali našoj deci itd.Znači, najbolji primer ulaganja je ovo što upravo radi Vlada Republike Srbije i ono što radi vaše ministarstvo ulažući i praveći te kreditne aranžmane i u evrima i u dolarima, mada sam ja više za to da to bude u evrima, jer mora se dominacija dolara prekinuti, jer dolar koji je nekada pokrivao 100% tržišta, po nekim poslednjim informacijama dolar pokriva negde sada oko 70% tog tržišta. Toliko. Kažem samo ovim putem treba nastaviti dok oni postoje. Hvala. Hvala, doktore Jokiću.Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. ne bismo imali ovakav stav prema ovim predlozima zakona, odnosno ovom predlogu zakona za kojeg tvrdimo da je katastrofalno loš, neprimenjiv, ovaj član na koji se odnosi amandman, a odnosi se na član 142. kao i sve što radi Zorana Mihajlović, protiče, protkano je mogućom korupcijom. Jednostavno žena bez toga ne može.Govori se o izgradnji ili rekonstrukciji linijskih infrastrukturnih objekata ako nastupe elementarne nepogode itd, i onda govori o nekim investitorima, valjda takve stvari rešava država, ako je elementarna nepogoda u pitanju onda se država bavi tim, gospodine Marinkoviću. Ali, to kod Zorane ne ide tako. Ona to radi preko raznih svojih Miroljuba Jeftića. Mi tražimo da se što pre nadležno tužilaštvo precizno izjasni o tome šta je do sada urađeno u slučaju Miroljub Jeftić koji je, podsećamo, priznao da je uzimao mito za legalizaciju i da je veći deo tog novca davao Zorani Mihajlović, odnosno njenom partneru kako ona to kaže.Dakle, mi želimo da se sazna istina, a ne kako provejava u javnosti, gospodine Marinkoviću, opet smo ovde videli transparent. Marinković** Kolega Arsić i Milićević, svi smo pokušavali i kolega Martinović se obraćao vašoj poslaničkoj grupi i evo ja vas još jednom pokušavam da vas zamolim da razgovaramo o zakonu. Vi ste to rekli juče, ja sam čuo. Imate pravo na svoj stav, ali ako želite da nastavimo normalnu raspravu,

obe strane treba da spuste loptu. Vi ste to sto puta komentarisali gostujući u raznim televizijskim emisijama i osuđivali ste to. Osuđujemo i mi, naravno.Mora da se zna ko kosi, ko vodu nosi. To mora da se zna i u Narodnoj skupštini. Meni je žao što neki od vas imaju neke lične simpatije prema Zorani Mihajlović iz ovog ili onog razloga, ne ulazimo u to. to. Govorim o činjenici, govorim o Miroljubu Jeftić, o čoveku koji je rekao u istrazi da je uzimao pare za mito, za legalizaciju i deo para davao Zorani Mihajlović.

i sve procedure, možda najbolje ovde u Narodnoj skupštini, govori sve vreme van amandmana, van diskusije. Ja mogu da razumem političku nameru, ali vas opet kolegijalno molim da nastavimo normalan rad.Određujem pauzu od pet minuta,

Sad, vama se to sviđa, ne sviđa, ne znam kako bih vam rekla, ali drugačije za nju ne možemo da kažemo.Nemojte više da pokušavate da nas sprečavate da zamolimo tužilaštvo da obavesti javnost koja je uloga Zorane Mihajlović

Vi od nas tražite da budemo ovde do kraja ozbiljni. Mi jesmo ozbiljni i odgovorni ljudi i tako se bavimo ovim poslom, neko kraći, neko duži period, ali mi nemamo adekvatnog sagovornika, jer Zorana Mihajlović to svakako nije. Ona se apsolutno ne razume u ovu oblast iz koje nam predlaže zakone, jer da je nešto znala, ne bi u ovu Skupštinu dolazila sa toliko puta izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.Niti je interesuje što Kragujevac nema završenu ni južnu, ni severnu obilaznicu, ni što su nerešeni imovinski sporovi, ni što narod ne može normalno da vozi automobile na deonici koju je pominjao kolega Jovanović, od Topole do Kragujevca, zbog toga što to nisu uopšte njeni prioriteti.Prioriteti ove gospođe su tamo gde postoji model za korupciju, za lopovluk, itd. I onda kaže - radikali lažu. I što je skandalozno, evo, ja sam, gospodine Marinkoviću, ovde u šestom mandatu u Narodnoj skupštini, a prišao joj je i kolega Filip Stojanović, koji je najduže ovde, od 1992. godine, pokazuje transparent i govori da mi navodno lažemo.Za sve što govorimo, imamo jasne argumente. Mi tražimo i zahtevamo i da se državni organi time bave.Kako vi očekujete, gospodine Marinkoviću, da ljudi koji su ojađeni takvim ponašanjem ovog ministra, Zorane Mihajlović, i ljudi koji su pod njenim patronatom, dođu ovde, valjda uđu na vrata i da kažu - meni je traženo toliko i toliko u katastru da ja uradim svoj posao. Ili, došli su mi Zoranini ljudi, da to kaže neki investitor, da bih ja mogao da krenem sa tim poslom, da dam toliko i toliko novca. Jel ti ljudi mogu mogu da uđu ovde ili smo mi predstavnici naroda da sve to iznosimo i da govorimo o stvarima jezikom činjenica koje bole građane Srbije? Jednog normalnog, običnog čoveka

Ja moram da postavim jedno pitanje za ministra.Dobijam već 10 SMS poruka, gde pitaju - šta će biti i kada će se raditi put Valjevo-Kosjerić-Požega. Evo, sad, poslednja SMS poruka je od ranijeg predsednika opštine, Milijana.

Vrlo rado.Kao što smo sve ono što smo obećali i završili, u ovom delu, baš konkretno taj put se nalazi u novom projektu &quot;Pet hiljada kilometara puteva&quot; koji će se raditi od ove godine. Ali, da ne bude zabune. Ove godine se radi uglavnom projektno-tehnička dokumentacija i evo ga ovde, ga ovde, dakle, sledeće godine će biti radovi a ove godine ide dokumentacija.Ono što je za vas važno, mi u martu mesecu počinjemo da radimo auto-put Valjevo-Iverak i to je ono što se radi u tom kraju. Hvala. Hvala, gospođo Mihajlović.Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite, kolega Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, izgraditi 320 km auto-puteva a pri tome smanjiti procenat javnog duga spram BDP je ravno podvigu. je ravno podvigu. Kad uporedimo to, recimo, sa Crnom Gorom, koja radi samo 40 km auto-puta koji još uvek nije završila, da joj javni dug raste 600 miliona

bi javni dug trebalo da raste negde otprilike za 7-8 milijardi spram auto-puteva koje je Srbija izgradila.

znači 26% im je porastao javni dug, a pri tome nisu uspeli da izgrade ni 40 km auto-puta.Otuda možda i ovi događaji možda u Crnoj Gori, ona plovi u ekonomske nevolje, a Srbija polako izlazi iz ekonomskih nedaća i nevolja i pri tome gradi svoju infrastrukturu, podiže prerađivačke kapacitete i BDP joj raste, što iz izgradnje, što iz turizma, a najviše iz industrije i prerađivačke delatnosti.U Crnoj Gori je, recimo, industrijska proizvodnja pala za 8% na godišnjem nivou.Dakle, samo kad se uporedimo sa Crnom Gorom, koja je bila nekoliko stepenika iznad Srbije, do pre nekoliko godina, možemo da vidimo koji je to uspeh Vlade Republike Srbije, vladajuće većine i državnog rukovodstva.

stotinama kilometara izgrađenih auto-puteva koji su od značaja za povezivanje naših gradova i opština, ali i Srbije sa regionom.Želim i da navedem još dobrih primera iz Niša. O njima možemo da govorimo kada je u pitanju resor građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture.Jedan od projekata jako važnih za Nišlije jeste i izmeštanje železničke pruge iz centra grada i izgradnja železničke obilaznice oko Niša. Železnička obilaznica oko Niša u dužini od 22 km jeste deo projekta elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad. Radovi će koštati oko 268 miliona evra i veliki deo se finansira iz kredita Evropske investicione banke.Grad Niš se nalazi na mestu gde se Koridor 10 deli na dva kraka - jedan ide prema Bugarskoj, jedan ide prema Grčkoj. Pruga prolazi kroz centar grada, kao što sam navela, i deo od Niša do Bugarske je jedini deo zapravo Koridora 10 koji nema elektrifikaciju.Jedan izmeštanje jeste i ideja da se teretni saobraćaj izmesti van grada i da se razdvoji odvijanje putničkog od teretnog saobraćaja na pristupnoj železničkoj deonici do grada, odnosno cilj je oslobađanje centra grada od teretnog saobraćaja, što će smanjiti buku, zagađenje i druge štetne uticaje.Takođe, osim ovih benefita, za Nišlije koji žive u blizini pruge, odnosno u centru grada, ova nova pruga će povećati brzinu, smanjiti vreme putovanja vozova i vreme zadržavanja vozova u stanicama.Dakle, govorimo o izmeštanju pruge koja podrazumeva osam železničkih linija koje prolaze kroz grad. Broj putovanja u toku samo jednog dana je 260, a oko 70% je teretnih vozova i predviđeno je čak i povećanje broja vozova. Onda možemo svi da zaključimo zaključimo zašto je izmeštanje te pruge iz centra grada važno za ljude koji žive u blizini pruge.Realizacija ovog projekta će umnogome popraviti kvalitet života građana Niša, ali i kvalitet same pruge, koja će biti izmeštena iz centra grada. Hvala.

značajne izmene ovog zakona su profesionalne kvalifikacije u oblasti planiranja i izgradnje, izdavanje licence inženjerima, arhitektima i prostornim planerima za obavljanje ove vrste stručnih poslova. Radi se o konstantnom usavršavanju i sticanju znanja, kompetencija.Izmenama i dopunama Zakona stvoriće se uslovi za bržu i efikasniju realizaciju infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Republiku Srbiju. Smanjuju se procedure, omogućava se brže izdavanje dozvola.Sve ovo je značajno zbog ubrzanja realizacije projekta iz novog investicionog plana, čija je ukupna vrednost veća od pet milijardi evra.Investicioni plan "Srbija 2025. godine" odnosi se na saobraćajnu, energetsku, komunalnu infrastrukturu i obuhvata izgradnju brzih saobraćajnica, projekte u drumskom i železničkom saobraćaju, kao što su izgradnja auto-puta Beograd-Sarajevo, Moravskog koridora, Fruškogorskog koridora, kao i izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta, rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad.Danas govorimo o povezivanju, drumskom, železničkom, vazdušnom, vodenom. Osnovna ideja povezivanja svih različitih projekata je stvaranje modernije, uspešnije, organizovanije i efikasnije Srbije. Uz uređene javne finansije, stabilnost i noviji investicioni plan Srbija se razvija. To nam govori koliko Srbija ide napred.Ovo su važni koridori. Moći ćemo da idemo brzim i novim putevima. Danas je Srbija jedno veliko gradilište sa obnovljenom građevinskom industrijom koja značajno doprinosi stalnom rastu BDP, smanjenju broja smanjenju broja nezaposlenih i rastu privrednih aktivnosti. To je dobra vest, to je ogroman napredak.Sve ovo znači, svaki taj rast, u skladu sa stopom rasta, sa našim napretkom, veći prihod u budžetu. Plate će biti veće i penzije će biti veće. Sve ovo možete da radite kada imate stabilne finansije.

može mnogo više nego pre u odnosu na one koji su je devastirali, koji su je opljačkali, ostavili nama da rešavamo probleme i nikada im na pamet nije padalo da vode računa o mladim ljudima, pripadnicima snaga bezbednosti, ni o kome drugom sem njih.Sve ovo je u ekonomskom interesu kako bi Srbija rasla, razvijala se.

Hvala, dr Ljubiću.Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite. **Milorad Mirčić** Sasvim normalno bi bilo da mi ovde raspravljamo o nijansama Predloga izmena i dopuna ovog zakona, međutim, umesto toga da vidimo koliko je korisno, a koliko je štetno licenciranje prostornih planera.Kada su u pitanju strana lica, mi ovde moramo da se bavimo nečim što nas podseća na ranije periode kada su predstavnici G17 bili ministri u Vladi, pre svega Mlađan Dinkić, koji je imao ovakav stil kao trenutno Zorana Mihajlović,

što je priznao kasnije da je obmanuo javnost da će oni koji budu glasali za Tadića imati po 1.000 evra.Zar vas ne podseća ova atmosfera sad na taj period,

mislite, drage kolege iz vladajuće koalicije, da je to dobro, jer vi niste ciljna grupa. Grdno se varate. Pitanje je samo trenutka, ako dozvolite ovo, pitanje trenutka kada ćete vi doći na red. Uostalom, idu izbori,

obračunati sa onima koji su nosioci kriminala i kriminalnih radnji, a među njima svi oni koji su bili perjanice G17+.

čitajući Predlog ovog zakona, obrazloženje i razloge za donošenje ovog zakona može se zaključiti da oni utiču na sveukupni razvoj Republike Srbije, odnosno ravnomerni regionalni i lokalni ekonomski razvoj, kao i međunarodno i unutrašnje povezivanje.Pored izgradnje autoputeva, ja ih ovde ne bih nabrajao, jer su prethodnici o autoputevima dosta govorili, odnosno puno govorili i izgradnji brzih saobraćajnica, podvukao bih pitanje o ulaganju u „Železnicu“.Kao što znate, predsednik Vučić najavio je, predstavljajući program 20-25, a Vlada u svom planu rada i budžeta za 2020. godinu i dalje za 2021. i 2022. godinu procenila na oko pet milijardi evra za ulaganje u infrastrukturne projekte, između ostalog i za „Železnicu“.Nabrojiću: izgradnja brze pruge Beograd – Budimpešta, izgradnja beogradskom metroa, rekonstrukcija pruga Jajinci – Mala Krsna, rekonstrukcija pruge Niš – Dimitrovgrad, rekonstrukcija pruge Niš – Brestovac, rekonstrukcija regionalnih pruga i drugo.U vezi sa tim, postavio bih pitanje gospođi Mihajlović – zašto nije pomenuta pruga Niš – Beograd koja treba da bude rekonstruisan do brzine od 130 kilometara

planira se do 130 kilometara na sat. Zato je predsednik Vučić zamolio Vladu i regionalno ministarstvo da razmisliti o mogućnosti da i ovaj deo pruge bude napravljen za brzinu veću, da ne bi posle dvadeset godina opet pravili rekonstrukciju te iste, jer će potrebe biti povećane. Ako možete odgovorite mi.Hvala.

moj broj.Dakle, mi smo počeli da radimo brzu prugu Beograd – Budimpešta i ona će da bude na 200 kilometara na sat. Dakle, radi se na Prvoj sekciji, na Drugoj sekciji, Beograd – Stara Pazova, Stara Pazova – Novi Sad, Sad, a od marta meseca počinju radovi na deonici Novi Sad, pa sve gore, do granice.U isto vreme krenuli smo da radimo Projektnu tehničku dokumentaciju upravo za ovu deonicu za koju ste vi i pitali, Beograd – Niš – Preševo. Beograd – Niš će biti brzina, dakle još uvek se razmatra da li 160 kilometara na sat, dakle ne 130, nego 160 kilometara na sat, ili 200 kilometara na sat.U toku ove godine treba da se donese odluka, verovatno negde tu već do maja meseca sledeće godine mogli da radimo na ugovoru o finansiranju.Deonica od Niša do Preševa je deonica kojom ćemo ići 120 kilometara na sat. Za nas je to svakako važno zato što cela ta pruga Koridora 10 za nas je važna, a pre svega za kargo transport, naravno važno je i za putnički, ali kargo transport je nešto što je prioritet.Dakle, očekivati da sledeće godine možemo da imao Ugovor o finansiranju i da mogu da počnu radovi zato što bi ove godine i delom početka sledeće godine, praktično završavana dokumentacija.I mislim da je to za Srbiju jednako važno kao i svaki auto-put koji smo završili zato što ako hoćemo uopšte da razvijamo naš tranzitni saobraćaj onda je to upravo taj Koridor 10, dakle, koji ide sa severa ka jugu i povezuje nas, na kraju krajeva, sa vrlo važnom lukom u Grčkoj.

ja nisam stručnjak, inženjer, ali zemljište kroz Vojvodinu je faktički isto kao i zemljište duž doline reke Morave. Tu nemate problema sa Sićevačkom klisurom, tu nemate problema sa Grdeličkom klisurom, a već ima postojeća železnička pruga.Dakle, još jednom razmislite ukoliko je tehnički moguće da kada gradimo nešto napravimo za sva vremena, a ne da posle 20 ili 30 godina ponovo pravimo rekonstrukciju, kao što je, ako ste slušali moje prethodno izlaganje kada sam pomenuo gospodina Simonovića

Samo mala dopuna.Dakle, u našem investicionom planu 2025 nalazi se pruga Beograd-Niš, Niš-Preševo. Mi pitamo struku. Struka još uvek daje svoje preliminarne procene za Beograd-Niš. Nije sporno da bi mi svi želeli 200 kilometara na sat, ali je vrednost te investicije ogromna i prilična je razlika između 200 kilometara i 160 kilometara.Ono što je sigurno, to je da je težak teren tek od Niša ka Preševu i ta deonica će iz tih razloga gotovo jednako koštati kao i Beograd-Niš, ali će svakako biti manja kilometraža. Znači, bliži smo odluci Beograd-Niš 200 kilometara, Niš-Preševo 130 kilometara. Hvala. Hvala, gospođo Mihajlović.Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Izvolite. **Sreto Perić**

transparent, eno, uklapa se za prvi red i to je, doduše, i gospođa Vjerica Radeta jedne prilike rekla, nisam verovao, ona je upućena dobro i znači to je sad istina.Sad malo da pričam o ovom Zakonu o planiranju i izgradnji. Član 150 i 151. govore o onome ko može da izvodi radove, koje uslove treba da ispunjava izvođač radova, ovlašćeni izvođač. Tu treba imati jedno u vidu, da je planiranje i izgradnja jedan poprilično kompleksan posao.Prvo, podrazumeva dobru zakonsku regulativu, a kasnije i visok stepen struke i naravno, sve to mora da bude praćeno da ne bi došlo do zloupotrebe.Većini zloupotrebe.Većini od vas, poštovane kolege, je poznato, možda nisu konkretne cifre, ali sigurno to znate, razgovarao sam sa nekoliko investitora u Beogradu, u unutrašnjosti je cena nešto manja. Kažu za dobijanje građevinske dozvole po bruto površini 110 evra po kvadratu izvan onih obaveznih, gde vi dobijete određenu dokumentaciju, imate dokaz da ste vi to uplatili.Sad, tu ne treba nikakva pamet ni neka posebna analiza. Ako se ima u vidu da jedan građevinski objekat ili jedna stambena zgrada ima 3.000 metara bruto površine i tih 110 evra, to je otprilike negde oko 330.000 evra za građevinsku dozvolu za jedan objekat, koja se ne vidi.Ja onako sa svojim skromnim znanjem i solidnim vaspitanjem, ali neobučen za krađu i ostalo, ne pada mi na pamet da poverujem da postoji neki pojedinac ko sme toliko novca da uzme, a da nema podršku od nekoga, odnosno da neko iza njega ne stoji. Još kada se zna da malo bolje organizovani ti investitori u toku jedne godine završe jednu ili za dve kalendarske godine tri zgrade, pa pomnožite, pa ćete videti koji je to iznos. Onda nije ni čudo što su neki bogati i što neki imaju enormno velike velike potrebe, zahteve i mogu sebi to da obezbede, a neki ne mogu, odnosno jedna preživljavaju.Nije predsednik Vučić omogućio direktno ni ovim što su mnogo bogati, ni onim što su posebno siromašni…

čovek može svašta da kaže, ali dela su ono što ostaje iza nas i što govori mnogo više od reči. Tako da, ministarka, vi nastavite da radite posao koji radite, a građani Srbije znaju to na izborima da pohvale i da kažu ko je pravi čovek koji radi nešto u Srbiji.Ja

Sokobanja-Knjaževac, odnosno regionalni put Sokobanja-Boljevac?Ovo je jako bitno za građane Sokobanje, s obzirom da je to turističko mesto i prvo ono što turisti negoduju, to jeste dolazni put do Sokobanje.Drugu stvar koju bih htela da vas upitam, a to je – dokle se stiglo sa izradom projektne dokumentacije za petlju Rutevac na Koridoru 10, koji je ne samo zahtev Sokobanjčana, nego i zahtev još dve opštine, a to je Boljevac i Knjaževac, ne da bi se samo skratio put do Sokobanje, već i da bi se skratio put do Stare planine, kao jedne veoma ekskluzivne turističke destinacije? Taj memorandum su potpisale tri opštine, među njima je i Aleksinac. Oni, u svakom slučaju, smanjili bi tranzit kroz svoje mesto i smanjili bi zagađenje životne sredine. Zahvaljujem se. Hvala, koleginice Kostić.Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.Izvolite. **Zorana Mihajlović** U pravu ste. Ono što ostaje iza nas jesu rezultati, ono što nas meri u svemu jesu rezultati, a ukoliko ima bilo kakve sumnje na bilo kakvu korupciju ili nezakonite radnje bilo koga od nas, dakle, koji sedimo ovde u parlamentu, bilo da smo izvršna vlast ili smo u parlamentu, zna se kako se to radi.Dakle, institucije treba da rade svoj posao, ali i mi, ako imamo saznanja, dužni smo, takođe, da te institucije informišemo. Tako da, ja pozivam sve koji imaju bilo kakva saznanja o tome da ja nešto nezakonito radim ili posedujem nezakonito, da lepo pozovu nadležne organe da reaguju.Ja sve što imam, uvek sam imala, moja porodica je uvek imala i sve je prijavljeno agenciji i ono što imam ja i što ima moja porodica i što je imao moj bivši muž i što ima moj sadašnji partner ili njegova porodica i ovde i u inostranstvu, postoji prijavljeno u agenciji, tamo gde je to red da se prijavi. Tako da je sve dostupno, za svaku stvar koju ja imam, počev od mojih odevnih predmeta, pa nadalje.Ali, ovo što ste vi pitali, 102 kilometra puta se nalazi trenutno u velikom projektu od 5.000 kilometara puteva koji će se rehabilitovati. Jedna deonica je Boljevac-Sokobanja-Aleksinac, znači, 60 kilometara. Druga deonica je Boljevac-Knjaževac, 42 kilometra. Dakle, obaveza Puteva Srbije u odnosu na ovo što sada imamo jeste da ove godine urade dokumentaciju, a da sledeće godine, ili ako je moguće ranije počnu radovi, mada je naša procena da pre 2021. godine nije moguće početi radove na ovim deonicama, ne samo na ovim, nego na većini deonica koje su iz ovih 5.000 kilometara puteva. To je odgovor na vaše prvo pitanje.Odgovor na vaše drugo pitanje, Koridori Srbije su investitor i oni su, koliko ja znam, već kontaktirali predsednike opština i rade na tome. I ono što ja očekujem da dobijem možda detaljniju informaciju, pa ćemo da pošaljemo kroz naš odgovor vama tačno kad se očekuje realizacija ove petlje. Hvala, gospodine potpredsedniče.Da ima korupcije u ovoj oblasti građevinarstva najbolje pokazuje primer da se ne poštuju zakonski propisi.Izneo bih jedan slučaj iz južnog Banata, tj. iz Kovina. Postoji odluka skupštine opštine, odnosno opštine Kovin, u kojoj je regulisano da je zabranjena gradnja industrijskih objekata u naseljenim mestima i to tačno, precizno koje vrste.Međutim, jedan biznismen, koji se zove Nedeljkov Đura, izgradio je usred mesta naseljenoga u Deliblatu

čak je došlo do crkavanja stoke usled toga što su komšije neposredno susedi tih objekata.Ali, ko je odgovoran za to? Ministarstvo je o ovome bilo i obaveštavano. suprotno prostornom planu i urbanističkom planu, Nedeljkov Đura iz Deliblata je sagradio objekte opasne po zdravlje i život građana.

opštinske uprave je doneo rešenje o izdavanju građevinske dozvole suprotno odluci svoje opštine. Sad možete misliti šta je tu bilo odlučujuće. Odlučujuća je bila korupcija i potplaćivanje i ni u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni. Na lokalu vam je veliki kriminal u oblasti građevinarstva.Uzmite ono što sam rekao kada je u pitanju onaj divlji zapad, ona lepa planina Zlatibor,

Zahvaljujem predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o Zakonu o planiranju i izgradnji važno je da se kaže da je broj izdatih građevinskih dozvola 2012, 2013. i 2014. godine iznosio oko 7,5 hiljada. Taj broj se 2015. godine povećava na 10,5 hiljada, a zatim od 01. januara 2016. godine, od kada kreće objedinjena procedura, ti podaci izgledaju sasvim drugačije. Tako smo 2016. godine imali izdato preko 12,5 hiljada građevinskih dozvola, 2017. godine preko 18,5 hiljada građevinskih dozvola, 2018. godine preko 19 hiljada građevinskih dozvola i u 2019. godini smo imali blizu 22 hiljade izdatih građevinskih dozvola.Dakle, od uvođenja objedinjene procedure, za samo tri godine, od 2016. do 2019. 2019. godine, je izdat isti broj građevinskih dozvola, kao što je to bilo u prethodnih devet godina. od 2007. do 2015. godine i ovo su u stvari rezultati i efekti zakona o kome danas raspravljamo.Što se tiče broja gradilišta u Srbiji, trenutno je otvoreno preko 53 hiljade gradilišta i ovo je dokaz da je Srbija danas jedno veliko gradilište. Vrednost izvedenih građevinskih radova u 2019. godini se procenjuje na oko 3,3 milijardi evra, a poređenja radi, to je duplo više nego u 2013. godini kada je vrednost izvedenih građevinskih radova iznosila oko 1,6 milijardi. Takođe, ovi podaci govore o rezultatima i efektima ovoga zakona.Građevinarstvo je glavni pokretač rasta BDP u 2018. godini, a udeo građevinarstva u BDP-u je povećan sa 3,2% u 2014. godini na blizu 5% u 2019. godini. Stopa rasta građevinarstva iznosila je 13,4% u 2018. godini, a u 2019. godini je preko 27%. Tako da su ovo sve efekti i rezultati ovog zakona o kome danas govorimo. Hvala.

da Srbija danas izgleda drugačije. Kada govorimo o izdavanju građevinskih dozvola i ne treba da zaboravimo nikada da 2014. godine mi zaista jesmo bili 186. u svetu i niko živi nije želeo da ulaže u Srbiju, baš zato što se građevinska dozvola čekala godinama i zato što je… Ako je nekada bila korupcija za izdavanje građevinskih dozvola, bila je tada, sve do perioda dok građevinske dozvole nisu počele da se izdaju elektronski. Dakle, vi ne možete nikoga da vidite, da vam neko čuva predmet, drži u fioci, izdaju se elektronski, dakle, i lokacijski uslovi i građevinske dozvole. U tom smislu, kod izdavanja građevinskih dozvola ne može se reći da ima korupcije. Nije slučajno što je Srbija deveta u svetu po izdavanju građevinskih dozvola zato što je taj proces u Srbiji najpregledniji u odnosu odnosu na taj neki prethodni period.Da je to tako i da to daje rezultate, vi ste sami rekli, jeste broj gradilišta. Bila je mislena imenica da pričamo o tome, da 2014. godine imamo 50 hiljada gradilišta, svi su govorili da je to nemoguće. Imamo 53 hiljade gradilišta danas u Srbiji, i to se takođe elektronski Dakle, ne da je neko sada išao, pa pričao po opštinama koliko imamo gradilišta, nego se elektronski prati, kada dođe do prijave radova, gde su gradilišta otvorena.To je ono što je, po meni, u ovom delu vrlo važno ako hoćemo da pričamo o novim investicijama i nekom boljem privrednom ambijentu. Sve što se zove, ponavljam još jedanputa, jedanputa, bilo kakav vid korupcije ili nezakonitog delovanja, svako od nas je dužan da takav vid korupcije prijavi nadležnim državnim organima. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Mihajlović.Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite. **Tomislav Ljubenović**

Predloženo je da se posle postojećeg stava 5. doda stav 6. koji glasi: „Izuzetno od stava 5. ovog člana, u slučaju da je u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje, formirana stambena zajednica za stambene, odnosno odnosno stambeno-poslovne zgrade, odnosno udruženje, zahtev za izdavanje upotrebne dozvole može podneti samo zajednica, odnosno udruženje.“Dosadašnji st. od 6. do 13. postaju st. od 7. do 14. Dalje, predloženo je da se u dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 15. reči: „donosi rešenje o kućnom broju i“ brišu se.Posle stava 15. dodaje se stav 16. koji glasi: „Elaborat geodetskih radova se pre izdavanja upotrebne dozvole dostavlja na pregled organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.“Ovim predlagač želi da omogući i stambenoj zajednici, odnosno udruženju da podnese zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, a mi smo ovim amandmanom predložili brisanje ovog člana.

a Predlog zakona je takav da on ne može popraviti postojeći zakon. Jedino što bi moglo ispravno učiniti jeste prihvatanje ovog i svih ostalih amandmana koje je na ovaj predlog zakona podnela SRS. Hvala.

javio sam se iz razloga što sam dobio veliki broj poziva građana iz Prokuplja i Toplice, a ta tema o kojoj smo razgovarali je upravo „autoput mira“, kako ga neki zovu, a ja bih ga nazvao „autoputom života“ za građane Toplice i Prokuplja.Ono što građani žele da čuju jeste da li početak radova na ovom autoputu odgovara onoj dinamici koja je predviđena. To je nešto što je vrlo značajno za nas i što kao narodni poslanik moram da prenesem građanima Prokuplja.Druga stvar koja je, takođe, vrlo bitna, pošto smo videli da je predviđen pun profil autoputa od Merošine, račve, one raskrsnice do Merošine, a nakon toga je poluprofil do Prokuplja, odnosno do Beloljina, interesuje me da li će moći da se uradi pun profil ukoliko se utvrdi analizom i studijama da prolazi dovoljan broja automobila tom trasom? To je nešto što je vrlo značajno.Ono što bih naglasio jeste da Prokuplje, nažalost, predstavlja možda jedini grad u Srbiji kroz koji prolazi jedina magistralna trasa koja ide ka Kuršumliji, odnosno Prištini. To kažem zato što nam taj ogroman teretni saobraćaj pravi velike probleme i, ne samo da se otežano odvija saobraćaj, već i broj udesa, to već bolje znate na osnovu studija i analiza, je svakako povećan. moram da kažem da na toj trasi, gde je sada magistralni put, to je centar grada Prokuplja, živi veliki broj dece, male dece. Tu prolazi dnevno veliki broj teretnih kamiona i sve to, ne samo da narušava kontinuitet i strukturu saobraćajnice, već ugrožava komfor i život, rekao bih, stanovništva.Mislim ovo što treba da se napravi predstavlja jednu perspektivu, predstavlja život za sam grad Prokuplje iz razloga što će sama obilaznica oko Prokuplja predstavljati predstavljati olakšicu, ne samo za saobraćaj, već i za narod, za jedan normalan život i funkcionisanje u gradu.Takođe, ono što je vrlo bitno i što bih želeo da poručim svim onim da kažem protivnicima ove trase puta jeste da su njihova poruka i njihova alternativa kozije staze. Dakle, narod Toplice, građani Prokuplja, željno iščekuju početak radova ovog autoputa. Znam da je eksproprijacija krenula, ali interesuje me - dokle smo stali, interesuje me kada će krenuti zvanično radovi na ovoj trasi? Hvala. Hvala doktore Laketiću.Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.Izvolite. najbrže što smo mogli i Koridor 10 i delove Koridora 11. Setite se samo, recimo 2014. godine, da li je iko verovao da ćemo nekoliko godina nakon toga ići od Beograda do Čačka autoputem?Stvarno mislim da većina ljudi nije verovala, ali smo to uradili. I u tom smislu smo bili, odnosno započeli smo i kako Moravski koridor, a tako isto i dokumentaciju za Niš-Pločnik, odnosno za Niš-Merdare-Priština, autoput. I bilo je naravno mnogo onih koji su bili protiv. Jedan od njih nije naravno u ovom parlamentu, neki jesu, dakle oni koji su napolju poput Jeremića i ostalih su pričali da smo izdajnici, kao i ovde što nam to govore za Moravski koridor, ali suština je u tome da bez izgradnje novih autoputeva, ljudi bi ostali bez osnovne svoje konekcije i sigurno bi se dalje iseljavali iz ovih predela.Dakle, govorim i o Moravskom koridoru, ali i o Niš-Merdare-Priština. Dakle, prva deonica, 38 kilometara, Niš-Pločnik, treba da počne da se gradi, dakle da vidimo fizički izgradnju u trećem kvartalu ove godine.Vlada Republike Srbije se prošle godine opredelila, već je obezbedila finansiranje za tu prvu deonicu. To finansiranje za početak je 200 miliona evra, 100 miliona je kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj, a drugih 100 miliona je od Evropske investicione banke. Jedan ugovor smo već potpisali, drugi ugovor sa IBRD ćemo potpisati u toku ove godine. Dakle, radovi sigurno idu i to sada više nije pitanje da li će taj put da se radi ili neće. Hoće.Kada pitate za poluprofil, studije jesu pokazale, zato što u suštini studije u delovima Srbije, gde sada naravno imamo jako mali intenzitet saobraćaja, što je jasno i prirodno zbog toga što znamo kakav je to kvalitet puteva, pokazuju naravno mnogo duži vremenski period koliko je potrebno da se taj put zaista i isplati. Zato smo krenuli u tom jednom delu sa poluprofilom, što ne znači, ali ali se zato tuneli prave za pun profil, što ne znači da ćemo u periodu iza toga kada krenu radovi, kada se napravi bar prva deonica, ne osnovu daljih analiza, razmišljati da to bude i pun profil.Najvažnija je stvar da ćemo mi za nekoliko godina imati već prvu deonicu urađenu Niš-Pločnik. To za naš narod dole koji živi znači mnogo. Tako da svi oni koji su protiv protiv su pre svega sopstvenog naroda, što mislim da je zaista

31 kilometar, a drugi je Prokuplje-Beloljin-Kuršumlija, 30 kilometara. Rehabilitacija jednog od ova dva puta treba da počne nešto krajem trećeg kvartala ove godine, 2020. godine. Hvala. Hvala gospođo Mihajlović.Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 40. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Izvolite. **Nikola Savić** Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, gospođo Mihajlović, vi ste na sva usta i na svakom mestu hvalite kako je vaše ministarstvo uradili mnogo toga i da je to isključivo ili u najvećoj meri vaša zasluga.Pošto se radi o Zakonu o planiranju i izgradnji, da vas pitam jedno konkretno pitanje. Naime, radi se o sledećem mi znamo da je Srbija nažalost najvećim delom pusta što se tiče naseljenosti pogotovo u njenom istočnom delu, istočna i jugoistočna Srbija. Sela su nam potpuno pusta. Ima mnogo naselja u kojima ne živi nijedan stanovnik, a to je jedna od najvećih teritorija Srbije, teritorijalno najveći deo Srbije, i ujedno, prirodno gledano, i jedan od najlepših delova Srbije.Da vaše ministarstvo razmišljalo o tome, pa i dalo predlog eventualno Vladi kojoj pripadate da se recimo na teritoriji Stare planine ili eventualno Suve planine ili u nekom drugom delu gde nema dovoljno stanovništva da se izgradi jedan mini grad, jedno mini naselje potpuno novo i to je apsolutno legitimno i puno je takvih primera bilo i u mnogim državama. Vidimo da Orban planira nešto slično. U Carskoj Rusiji se gradio maltene godišnje po jedan novi grad i u Sovjetskom Savezu isto se pravio jedan novi grad, i u bivšoj Jugoslaviji takođe se pravio po jedan novi grad i Kraljevini Srbiji u predratnoj Srbiji takođe su podizana nova naselja i takvo naselje bi imalo jedan strateški značaj za taj region i za celu državu Srbiju, gde bi to bilo samoodrživo u smislu da se tamo vrši proizvodnja biološke hrane, zdrave hrane. Imamo ionako prirodne lepote, turizam i sve ostalo.Dakle, da li se razmišljalo u tom pravcu?

Pozdravljamo sve infrastrukturne projekte na izgradnji puteva u našoj zemlji. Zašto? Putevi su kao i ljudski krvotok. Ukoliko je krvotok dobar i funkcionalan najpre sa onim vitalnim krvnim putevima, pa onda i onim manjim krvnim putevima, onda organizam živi. Ukoliko nemamo dobar krvotok organizam izumire.Gledano na Srbiju potrebni su nam autoputevi, potrebni su nam koridori, potrebno je da budemo dobro uvezani, da se brzo krećemo. Ta mreža dobrih puteva je zapravo veza za mnoge druge sektore i njihov dalji razvoj i napredak i naš sveukupni privredni napredak i razvoj, za nove investitore, za nove fabrike, nova radna mesta i tu nema dileme. To pozdravljamo i mi kao poslanička grupa PUPS i ja kao predsednik Odbora za privredu to podržavamo i to su dobri rezultati i o tome govori predsednik, o tome govori naša Vlada. To će se, nadam se, vrlo brzo dobro oceniti na izborima koji slede, ali moram da vam kažem da je Srbija zemlja sela, da imamo 4.700 sela, da mnoga odumiru. Naročito nam je teško u onim pograničnim delovima, ruralnim planinskim krajevima odakle je veliki broj ljudi otišao, a ono starije stanovništvo u dosta teškim uslovima svoj život privodi kraju, odnosno živi teško.Molim teško.Molim vas, predsednik je najavio da će se infrastrukturnim projektima i jednom ozbiljnom cifrom u narednim godinama učiniti sve da se Srbija infrastrukturno osnaži, poveže i ja vas molim da nikako ne zapostavljate naša sela, da u selima naši ljudi mogu da žive pristojno tako što će imati puteve, tako što će imati zadruge, tako što će deca imati škole, vrtiće i svu onu potrebnu infrastrukturu koja je neophodna da bi mladi i mlađi ljudi koji su još uvek na selu još uvek mogli da nastave normalno da žive.Punu podršku dajemo svim vašim aktivnostima, ali molim vas da obratite naročitu pažnju na te ruralne planinske krajeve, pogranične delove, konkretno u mom slučaju Podkopaonički kraj gde sam odrasla, koji je za naš turizam veoma važan, gde recimo od sela Blaževa prema Kuršumliji postoji jedan put, ali postoji i prilika za drugi alternativni put preko sela, kao što su Sudimlja i Babica. treba tu velikog ulaganja, čak i tamo gde vi radite puteve, gde radite nove koridore, onaj greban stari asfalt je dovoljan da se ovamo naprave dobre alternative.Duboko verujem u vašu pragmatičnost, preduzimljivost i sposobnost i verujem da ćete učiniti sve da žive srpska sela, jer zemlja Srbija zemlja srpskog seljaka koji je nju i gradio i branio i ratovao i danas je došlo takvo vreme da mi moramo da utkamo taj pravac da se iz gradova vraćamo u sela, da oživimo ta sela i da ostanemo kao jedna jako poljoprivredna zemlja. Znam da to nije samo vaš zadatak, da je to zadatak i mnogih drugih ministara, ali i jednako i vi znate da osim onoga što vi radite to čini i naš predsednik, odnosno ministar bez portfelja gospodin Krkobabić, to čini i ministar poljoprivrede i nama je to potrebno i potrebna nam je ta sinergija. Potrebno je da čuvamo našu

Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 41. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se ovaj član, kao i ostali članovi zakona brišu.Stav SRS je da je sprovođenje ovakvog zakona neizvodljivo, iako je jasno da je ova oblast podložna korupciji, koruptivnim radnjama, a sada neka od takvih treba zakonski legalizovati. Džaba se vi gospođo Mihajlović hvalite činjenicom kako je Srbija značajno napredovala u ovoj oblasti.Realnost na terenu je drugačija. Ostavimo sad po strani autoputeve, to niko ne želi da spori, da vidim šta je sa onim stvarima koje neposredno tište naše građane. Ogroman broj srpskih porodica i dalje nema komunalne uslove dostojne savremenog čoveka. To je ono o čemu vi treba da vodite računa. Koliko puta sa ovog mesta poslanici SRS, treba da vam ponove da ovakav zakon nanosi ogromnu štetu našim građanima? Zato je najbolje za sve da ovaj zakon povučete iz procedure, predložite potpuno novi koji će uzimati u obzir sve ove primedbe koje ovde navodimo. To nisu naše lične primedbe, to su primedbe građana Srbije. Zahvaljujem.

raspravljamo već neko vreme o Predlogu zakona o planiranju izgradnji, ali i o mnogim drugim rezultatima, ali i pitanjima i predlozima vezanim za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture. Očekuju nas i ostali predlozi.Ja bih podsetila samo u ovom trenutku da smo u ovom mandatu na dnevnom redu već imali Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata, izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednost i usvojili ga, i time doprineli da u najkraćem roku počne izgradnja ovakvih stanova i u Nišu.Tada Nišu.Tada smo govorili o 188 stanova, želim da kažem da se grade na lokaciji gde je nekada bila kasarna „Stevan Sinđelić“, što je oko tri kilometra daleko od samog centra grada i praktično predstavlja uži centar na kome se gradi i Naučno-tehnološki park, čije je otvaranje ove godine.Dakle, u sedam gradova Srbije biće izgrađeno oko 8.000 kvadrata, stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Prvo je počela gradnja u Nišu i u Vranju, ali tu su i Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad, Beograd i Sremska Mitrovica.Osim svega što sam navela, želim da pomenem i izgradnju stanova za izbeglice u Nišu u naselju „Branko Bjegović“, koji su u završnoj fazi. Dalje, u naselju „Novi Niš“ se grade stanovi koje je grad preuzeo i koji treba da se se predaju vojsci nakon uknjiženja, a to je samo prva tranša stanova na istoj lokaciji gde se nalazi „Novi Niš“, je u završnoj fazi i druga tranša stanova i očekuje se da po preuzimanju od strane grada i po uknjiženju ti stanovi budu predati vojsci.Znači, očekujemo da zaista 2020. godina bude jako uspešna za Nišlije, jer će je obeležiti realizacija velikih projekata o kojima smo do 2012. godine, kada kada je SNS preuzela vlast, mogli samo da sanjamo. U tome nam je mnogo pomoglo vaše Ministarstvo, Vlada Srbije, da ne pričam o tome koliko je predsednik Republike najavio, koliko stvari je najavio i koje god obećanje da je dao za jug Srbije, to obećanje je ispunjeno i sa njegove strane i sa strane Vlade Vlade Srbije.Niš je postao veliko gradilište i ja se nadam da će tako ostati u budućnosti. Nama je u Nišu dosta i preko glave vladavine Demokratske stranke i njima sličnih. Samo ako uporedimo period do 2012. i posle 2012. godine, možemo da se setimo da ništa nije bilo mnogo drugačije nego na republici, budžet su budžet su očerupali. Danas u gradu Nišu imamo stabilan budžet. Fabrike su zatvarali i prodavali u bescenje i privatizovali. Danas imamo šest novih fabrika, radna mestu su tada gasili, sada imamo na hiljade novih radnih mesta gde Nišlije mogu da rade. Da ne govorim o tome da je do 2012. godine bilo nula projekata, sada ima mnogo projekata koji su realizovani u saradnji lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije. To je nešto što zaista svim građanima Niša služi na ponos.Još kad smo kod lokacije za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, pomenula sam kasarnu „Stevan Sinđelić“ i želim da kažem da je taj deo 1999. godine bio besomučno bombardovan svakodnevno. Zapravo ceo Niš je bio besomučno bombardovan 1999. godine. Na toj parceli koja je tada bila bombardovana sada se grade stanovi.Znate kakva je situacija bila do 2012. godine? Godine 1999. ako me situacija ne vara, gradonačelnik je bio Zoran Živković i tada niko ništa nije mogao da dobije od ljudi koji su stradali u bombardovanju ukoliko nisu bili članovi članovi DS ili pristalice ovoj politici koju je on tada u gradu zastupao.Danas je potpuno drugačija situacija, danas se grade stanovi, bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira na neku drugu pripadnost, već za sve građane Srbije da mogu da ih kupe i da mogu da reše stambena pitanja za sebe i za svoje porodice.Ja se više neću javljati. Iznela sam čini mi se danas dovoljno primera iz Niša i dovoljno primera kako naša lokalna samouprava dobro sarađuje sa vašim ministarstvom i sa Vladom Republike Srbije. Želela bih da se tako

Hvala vam na svemu što ste izneli zato što to takođe govori da neki zakoni treba da trpe određene izmene zato što te izmene donose dobro u onome što mi radimo.Na kraju krajeva svi ovi rezultati koje je Vlada Srbije napravila, napravila ih je upravo zahvaljujući zakonodavnom okviru koji smo ovde donosili, odnosno usvajali i određenim izmenama zakona koje smo pravili.Naravno, postoje oni koji su i van ove Skupštine, koji su protiv toga ili protiv bilo kakvih promena u ovoj zemlji, da se oni pitaju, ko zna gde bi bili, kao što ima ovde u parlamentu onih koji su protiv svake promene zakona, zato što takođe žele da nas zaustave i vrate na neko prošlo vreme.Evo neko prošlo vreme.Evo vam upravo primer, vi ste pomenuli stanove koje gradimo za snage bezbednosti. Na primer, da nismo promenili prošli put zakon, ne bismo omogućili borcima ili ili porodicama palih boraca da takođe mogu da kupe te stanove. Prema tome, zakoni i sasvim je normalno i prirodno da trpe određene izmene kako bismo napravili bolje rezultate i kako bismo svima omogućili određene određene mogućnosti iz zakona koje pravimo.Vezano takođe za stanove, ono što smo najavili na početku pre dva dana, a to je da će doći do novih tendera, kako u gradu Beogradu, tako i u drugim gradovima za nastavak ovog prvog dela izgradnje stanova, za snage bezbednosti. Biće svakako urađeno do kraja aprila. I dalje postoji velika inicijativa i mi se nadamo pozitivnom odgovoru da mogućnost za te stanove dobiju zdravstveni radnici, profesori i možda neki drugi radnici u drugim preduzećima. Hvala. Hvala gospođo Mihajlović.Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.Izvolite. **Zoran Despotović** Zahvaljujem gospodine predsedavajući.Uvaženi narodni poslanici, ovakav predloženi zakon o planiranju i izgradnji nije moguće popraviti bilo kakvim izmenama i dopunama, jer ako se predloženi zakoni menjaju svaki šest do osam meseci, onda to izaziva sumnju da se ti zakoni prave isključivo po diktatu interesnih grupa, kako domaćih, tako i stranih.Kao što smo u više navrata, mi srpski radikali rekli, jeste da se rade putevi, da se obnavlja železnički saobraćaj, da se Srbija ravnomerno razvija, što nažalost nije tako, jer gospođo ministre kada bi vi malo više išli po Srbiji, a malo manje u šoping ili kod stiliste, videli bi da nisu putevi samo problem. Veći problem tih puteva su, što nam mladi ljudi odoše tim putevima. I, što su nam putevi bolji sve manje ljudi ide tim putevima, a iako idu, idu samo u jednom pravcu.Nažalost, na to su i primorani, jer tamo gde je stao život, gde nema stranih investicija, gde nema autoputa, gde nema novih radnih mesta odlaze za boljim životom, tražeći posao kako bi prehranili svoje porodice. Jedino im je zapad nužno rešenje, jer drugo ne vide kada je u pitanju egzistencija i borba za život.Kao odgovorni ljudi ne smete dozvoliti da nam godišnje nestaje jedan grad od 35 do 40 hiljada stanovnika. U vašem uvodnom izlaganju, gospođo ministre, vi ste se pohvalili da je urađeno 350 kilometara autoputa, 300 kilometara železničkog saobraćaja što je dobro, da ste uradili i zaobilaznice. Dobro, evo, ja vas pohvaljujem što ste zaobišli jedan deo Srbije i to jugozapadni deo Srbije, gde ste zaobišli Novu Varoš, gde se zaobišli Prijepolje, gde ste zaobišli Priboj i sa autoputem i sa uloženim investicijama i sa otvorenim radnim mestima. I, po ko zna koji put ću ovo ponoviti, da i vi kao i Vlada Republike Srbije, smatrate Srbiju do Zlatibora.Nažalost, što se tiče ravnomerno regionalnog razvoja to samo stoji na papiru. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Despotoviću.Reč ima Olivera Pešić.Izvolite, koleginice Pešić.

dok branimo Zakon o planiranju i izgradnji iznosimo samo činjenice, odnosno iznosimo rezultate rada i efekte zakona koji je u primeni.Ja još jednom moram da kažem, zarad građana Srbije, da je Srbija na devetom mestu u svetu po izdavanju građevinskih dozvola. To smatram da je jako važno, i to je ono što ne kažemo mi poslanici SNS, niti to danas ovde tvrdi predlagač ovog zakona, to su podaci, odnosno Srbija je danas na devetom mestu na Duing biznis listi Svetske banke, to je ogroman uspeh i uspeh koji svi mi poslanici danas i svi građani Srbije treba da slavimo. Zašto je to tako? Evo zvaničnih podataka o prosečnom vremenu izdavanja elektronskih akta u objedinjenoj proceduri. Dakle, prosečno vreme izdavanja izraženo u radnim danima za lokacijske uslove 19,3 dana, za građevinske dozvole 9,8 dana, za upotrebnu dozvolu 9,9 dana. Dakle, to su sve rezultati, to su efekti ovog zakona koji je u primeni.Broj izdatih građevinskih dozvola se od 2010. godine povećao u odnosu na 2018. godinu za 200%. Opet,

rasta izdavanja građevinskih dozvola i u 2020. godini nastaviti i s tim u vezi podržavamo sve izmene i dopune koje će omogućiti da ovaj Zakon o planiranju i izgradnji bude još kvalitetniji i da da još bolje rezultate. Zahvaljujem.

i gospodo narodni poslanici, još jednom želim da se osvrnem na praksu prilagođavanja i usaglašavanja naših propisa sa propisima EU. Da li Da li smo sposobni da uredimo našu zemlju po meri građana koji u njoj žive ili sve moramo da usaglašavamo i prilagođavamo zakonodavstvu drugih. Ovde mislim na naše prevremene Evropljane među kojima prednjači danas ovde prisutni resorni ministar.Pitanje, koliko u praksi prepoznajemo ovaj vid servilnosti kada i vi znate da od članstva u EU nema ništa. Naveo bih ovde danas, govorile su moje kolege, Slavica Živković i Neđo Jovanović, o inženjerskim komorama, i podsetio da je inženjerskim komorama oduzeto pravo da izdaju licence. To pravo je povereno ministarstvu koje ne poseduje stručni kadar, a inženjerske komore su svedene na obična udruženja građana.Lično sam razgovarao sa mnogim ljudima iz ove oblasti i svi do jednog se slažu da je prethodno rešenje bilo bolje i da je to bila greška. Ako su problemi bili neki pojedinci u inženjerskim komorama, koji su samostalno odlučivali, i to se moglo personalno rešiti.Mi personalno rešiti.Mi iz SRS smatramo da je svako rešenje koje je u interesu naših građana prihvatljivo, a protiv smo svakog onog nametnutog, posebno ako ono dolazi iz EU. Hvala.

po prethodnom amandmanu, jer je pomenuta moja diskusija vezano za inženjersku komoru.Nije inženjerska komora svedena na nivo udruženja. Ja sam i danas ponovila da inženjerska komora obavlja stručni deo polaganja stručnog ispita, da komisije koje rade pri inženjerskoj komori i pred kojima se polaže struni ispit, funkcionišu decenijama unazad i da se to radi na najvišem mogućem nivou i da ni jedno trenutka u tom delu nije bio upitan rad inženjerske komore. Došlo je do određenih problema u radu u prethodnim godinama 2017, 2018. godine, i naravno napravilo jedan ozbiljan problem u građevinarstvu da smo imali situaciju da smo gubili tendere, jer nismo imali licencirane inženjere koji su mogli određene projekte da potpišu.Pošto određeni problem koji je postojao u komori, da ne ulazimo u prirodu problema, Ministarstvo građevinarstva se trudilo da interveniše i da prevaziđe problem, nije bilo moguće rešiti. Jedini način je bio da Ministarstvo građevinarstva preuzme obavezu izdavanja licenci, a ostale funkcije kao što je gospođa ministar rekla, kada se budu stekli uslovi, vratiće se inženjerskoj komori ukoliko ona bude opravdala to poverenje i ukoliko se u narednom periodu budu stekli uslovi za tu vrstu poslova, tj. dopunskih poslova koje će inženjerska komora raditi.Znači, nije ovo krajnje rešenje i nisu ovo

koje je moglo obezbediti nesmetan rad građevinarstva i uopšte nesmetano izdavanje građevinskih dozvola kako bi gradilišta mogla da rade u narednom periodu i kako bi poslovi mogli da se obavljaju nesmetano, a složićete se bez ikakve licence to nije moguće.

zašto su neke mere morale da budu sprovedene u samoj inženjerskoj komori, koja za nas jeste veoma značajan, ali moramo da budemo potpuno iskreni i da kažemo da je ona do jednom trenutka bila gotovo privatno vlasništvo DS i ministra koji je odgovoran za to što je Srbija bila poslednja na listi u izdavanju građevinskih dozvola, to je bio Dragoslav Šumarac. Potpuni zastoj zastoj je bio, ona je bukvalno bila privatna inženjerska komora i svi su trpeli u toj inženjerskoj komori, i inženjeri, ali pre svega trpela je i država. Naravno, oni koji se zalažu za to da ponovo Šumarci i ostali budu u toj inženjerskoj komori, koji smatraju da je to jako dobro, oni već govore više o sebi, ali je činjenica takođe da ćemo mi izmenama i dopunama ovog zakona vrlo brzo u vremenu ispred nas vratiti sve ono što su praktično poslovi inženjerske komore i čime ona suštinski treba da se bavi, kao i ovo o čemu smo razgovarali nekoliko puta pored permanentnog usavršavanja, jako je važno, vi ste sami pomenuli mlade inženjere i poseban projekat i deo inženjerske komore mora se baviti time. Sve drugo što su neke druge radnje nezakonite, zna se kako se i to rešava.Ovde sam čula takođe da se pominju i neke planine i problemi na nekim planinama, zna se i to kako se radi. Tamo gde ima nezakonitog poslovanja ili nezakonitog rada ili plaćenih građevinskih dozvola, ako toga zaista ima, onda se podnesu tužbe. Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture je pre tri godine podnelo krivičnu prijavu za organizovani kriminal upravo protiv kako predsednika Čajetine, tako isto grupe ljudi koji su se bavili

Gospođo Živković, ja sam rekao da ste vi lepo govorili danas na temu inženjerskih komora i ni jednom nisam rekao ono što sam ja rekao, da su one danas, kako im je oduzeto pravo da izdaju licence, svedene na udruženje građana. To je moje, jer ministarstvo ne poseduje kadrove koji mogu da iznesu ovaj stručni posao. Znači, ja sam rekao da su svedene, a ne vi.

koji je u obavezi da sprovede postupak rada. Ja govorim da se stručni ispit i dalje polaže u Inženjerskoj komori. To podrazumeva stručni kadar i angažovanje stručnjaka kako iz reda fakulteta, tako i iz prakse i govorila sam ko su članovi tog stručnog kadra. Ostali postupak, znači, to je samo jedan od uslova, sticanje uslova da ste položili stručni ispit predstavlja jedan od uslova da vi možete podneti Ministarstvu zahtev za izdavanje licence. zahtev za izdavanje licence podrazumeva još niz određenih aktivnosti i uslova koje svaki inženjer mora ispuniti.Na sajtu Ministarstva nalazi se jasno propisana procedura šta je potrebno da vi pored tog stručnog ispita, tj. potvrde o o položenom stručnom ispitu, podnesete Ministarstvu. Taj proces funkcioniše dobro. Rečeno je, naravno, zna se šta je bio posao Inženjerske komore u prethodnom periodu i svi smo mi saglasni da je možda najbolje da taj posao treba da radi kompletno. Kako je gospođa ministar i rekla, ti poslovi će biti vraćeni Inženjerskoj komori, ali verovatno se još uvek nisu stekli uslovi za tako nešto i to će, to će, sigurna sam, već su neki poslovi u međuvremenu vraćeni Inženjerskoj komori, nije ono kako je bilo u prethodnom periodu, ali će sigurno, vremenom

Gospođo Živković, nadam se da se razumemo, nisam ja hteo to, hteo sam da apostrofiram razliku u stručnosti između ljudi koji su u Ministarstvu i koji danas rade taj posao i ljudi u Inženjerskoj komori koji su do tada izdavali licence. **Vladimir Hvala.Po amandmanu se javio Žarko Bogatinović.Gospodine Bogatinoviću, izvolite.

Hteo bih da istaknem da Centar za Ministarstvo odbrane za lokalnu samoupravu Leskovac je tri puta za redom proglašen kao najbolji u okviru regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš. To se pokazalo prilikom davanja ocene, usaglašenosti planova odbrane lokalnih samouprava sa Planom odbrane Republike Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, saradnja Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Leskovac sa Kabinetom gradonačelnika Grada Leskovca i kabinetima svih predsednika opština Jablaničkog upravnog okruga je veoma aktivan i učinkovit. To se vidi u velikom broju kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Slobodno mogu reći da je taj broj u gradu Leskovcu najveći u Srbiji.U tom kontekstu ja pozdravljam Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i ovim bih hteo da podvučem da Grad Leskovac ima potrebu za izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti koji bi se kupovali po povoljnim uslovima.Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dalo informaciju na osnovu sprovedenih anketa Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Grada Leskovca. Informacija ima sledeći karakter, među pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na teritoriji Grada Leskovca 128 pripadnika je bez ikakvog stambenog objekta a 53 sa neodgovarajućim stambenim objektima, što je ukupno 181 pripadnik snaga bezbednosti sa nerešenim nerešenim stambenim uslovima. Kod pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova 373 pripadnika je saglasno o kupovini stana po povoljnim uslovima, a među njima je 149 bez rešenog stambenog pitanja.Grad Leskovac je spreman da uđe u projekat izgradnje stanova i poseduje ovog momenta dve lokacije spremne za izgradnju, od kojih je jedna komunalno opremljena. Za obe lokacije postoji planska dokumentacija, tako da je moguće izdati lokacijske uslove i građevinsku dozvolu.Poštovani ministre, želim uspeh u realizaciji ovog projekta lokalnim samoupravama gde je to već početo, ali takođe, ovom prilikom, želim da vas pitam kada će se to dogoditi u Leskovcu? Zahvaljujem.

Obrazloženje je isto i mi smo istakli da pomaka i poboljšanja u sferi građevinarstva, koje je od izuzetnog značaja, neće biti, odnosno da ova predložena rešenja nikako neće doprineti poboljšanju zakona.Kao veliki problem koji se veoma sporo rešava, svakako je legalizacija objekata i na Opštini Čukarica sa koje dolazim ima preko 20.000 podnetih zahteva za legalizaciju, odnosno nerešenih predmeta, dok u Opštini Grocka, odnosno u gročanskom naselju Kaluđerica, 35.000 domaćinstava ima nerešen problem kanalizacije.Nemojte da nam govorite da legalizacija danas nije na dnevnom redu, da je to potpuno drugi zakon, jer mi to znamo, ali od vas kao resornog ministra svakako očekujemo određene odgovore.Tačno je da je izdavanje dozvola i legalizacija na nivou lokalnih samouprava, ali da li vi uopšte imate uvid koliko je nerešenih predmeta i da li Ministarstvo uopšte vrši bilo kakav nadzor Imate li predstavu do kada će se taj posao privesti kraju?Ono što je zabrinjavajuće je svakako korupcija koja je i te kako prisutna u ovoj oblasti, jer lokalni funkcioneri uzimaju novac, odnosno imaju svoje tarife kada je u pitanju legalizacija.Kao što vidite, gde god je problem koji treba da reši Ministarstvo građevinarstva, odnosno sve one oblasti za koje kao resorni ministar je zadužena Zorana Mihajlović, leži ozbiljna korupcija, a slobodno možemo reći i kriminal, što je svakako poražavajuće za Vladu Republike Srbije, ali i za sve građane Republike Srbije. Hvala.